Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka, kuten varapuhemiestenkin vaalit, toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä toimitettavan nimenhuudon mukaan. Ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. Avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Matias Marttinen, Jari Ronkainen, Tytti Tuppurainen ja Antti Kurvinen.

Ääntenlaskijat ovat suoriutuneet tehtävästään, ja nyt luetaan äänestyksen tulos.

Kun Jussi Halla-aho on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2024 valtiopäivien ajaksi.

N/A Content: Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali. Tämäkin vaali toimitetaan umpilipuin. Nyt pyydän edustajia tarkkaavaisuuteen äänestäessänne. Edellisellä äänestyskerralla joku edustajista äänesti vahingossa vahingossa kahdella lapulla, toinen oli liimautunut toisen taakse — se oli tyhjä kylläkin, niin että se ei aiheuttanut hämminkiä siinä suhteessa. Mutta olkaa tarkkoja: yksi ainoa äänestyslippu, kun revitte sieltä sen äänestyslippunne. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä. Avustajiksi tässä vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Sinuhe Wallinheimo, Ari Koponen, Piritta Rantanen ja Eeva Kalli.

Kun Paula Risikko on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2024 valtiopäivien ajaksi.

Vaali toimitetaan samalla tavalla kuin aikaisemminkin: umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä. Avustajiksi vaalissa pyydetään seuraavat edustajat: Mari-Leena Talvitie, Sara Seppänen, Mika Kari ja Eerikki Viljanen.

Luetaan äänestyksen tulos.

Kun Tarja Filatov on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2024 valtiopäivien ajaksi.